Poštovane dame i gospodo narodni poslanici, otvaram Drugu sednicu Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2020. godini.Na osnovu službene evidencije o prisutnosti narodnih poslanika, konstatujem da sednici prisustvuje 146 narodnih poslanika.Radi utvrđivanja broja narodnih poslanika prisutnih u sali, molim narodne poslanike da ubace svoje identifikacione kartice u poslaničke jedinice

glasanje.Hvala.Prisutno je 165 narodnih poslanika.Konstatujem da je primenom elektronskog sistema za glasanje ustanovljeno da postoje uslovi za rad Narodne skupštine.Poštovani narodni poslanici, imajući u vidu da narodna poslanica Nina Pavićević nije položila zakletvu prilikom verifikacije mandata na sednici Narodne skupštine 10. novembra 2020. godine, neophodno je da je sada položi.Poštovani narodni poslaniče, molim vas da, saglasno članu 17. Zakona o Narodnoj skupštini, pristupite polaganju

Hvala vam. li neko od predsednika, odnosno ovlašćenih predstavnika poslaničkih grupa želi da zatraži obaveštenje ili objašnjenje u skladu sa članom 87. Poslovnika?Ovde

najoštrije osuđuje beskrupulozne i brutalne pretnje i napade na dr Predraga Kona, člana Kriznog štaba, štaba za borbu protiv korona virusa. Poziv na ubistvo, veličanje totalitarnog režima i fašizma je u 21. veku nepojmljivo. Sve to samo nekoliko stotina metara od jedne novosadske kovid ambulante gde se dnevno pregleda preko nekoliko stotina građana Novog Sada. Nezamislive pretnje upućene nekome ko zaslužuje pre svega poštovanje, nekome ko jeste heroj danas u Srbiji, nekome ko obavlja najteži posao za koji izgleda neki u Srbiji nemaju razumevanja i nemaju poštovanja. Dobro je da su gradske službe u Novom Sadu blagovremeno odreagovale, ali ono što mi očekujemo kao poslanički klub jeste da nadležni organi i nadležne institucije, ovo je više apel nego pitanje nadležnim organima i nadležnim institucijama, da i oni odrade svoj deo posla, da pronađu počinioce, jer ovo ne sme i ne može danas da bude norma društvenog ponašanja u Srbiji.Sledeća stvar tiče se hajke koja od strane jednog dela opozicije nastavlja da se vodi protiv novinarske profesije i protiv novinara u Srbiji. Naime, mi smo pomislili da je pokušaj da se uređivačka politika RTS-a koriguje motornom testerom, da fizički napad na novinarke televizije „Pink“ je dovoljno sraman i bestidan čin da se prekine sa takvom vrstom kampanje i takvom vrstom politike i da je to vrhunac političkog ludila od strane jednog dela opozicije, ali predstavnici jednog dela opozicije nastavljaju histeriju i hajku na novinarsku profesiju deleći novinare na podobne i nepodobne, deleći novinare na one, kako oni kažu, koji znaju da obavljaju novinarsku profesiju i one koji ne znaju da obavljaju novinarsku profesiju.Umesto da u ovom trenutku, u periodu korone, kada je svaka informacija za građane, svaka blagovremena i prava informacija od velike važnosti i značaja, imaju poštovanje prema ljudima koji obavljaju posvećeno, ozbiljno i odgovorno svoj posao, oni ih napadaju. Dakle, po ko zna koji put predstavnici jednog dela opozicije pokušavaju da se bave uređivačkom politikom medija. Želim potpuno jasno i precizno da kažem – mi smatramo da mediji moraju da budu slobodni, samostalni i autonomni u odlučivanju.Tema je i njihova teza je potpuno jasna i za nas je razumljiva. Ukoliko su prisutni u medijima, medijska scena je dobra, ukoliko nisu prisutni u medijima, medijska scena je loša, ali strategija za privatizaciju medija je napravljena posle 2000. godine i svi mediji su privatizovani u tom vremenskom periodu. Tada je intencija bila kapitalizam. Želeli su kapitalizam, dobili kapitalizam i sada se postavlja pitanje – odakle potreba da se bave privatnim sektorom, kada konkretno govorimo o medijima u Srbiji?I privatni mediji prate istraživanje, i privatni mediji prate rezultate i koliko koja politička partija vredi i dobro znaju šta je vest u Srbiji. To što oni nisu vest u Srbiji, pa to nije naš problem. To što neko ima ogromnu podršku građana, a neko nema mogućnost, zapravo nema snagu i sposobnost i da izađe na izbore i da se izbori za tih famoznih 3%, pa to nije problem medija, nije problem u novinarima, problem je u tim političkim opcijama i njihovim političkim strankama. Konkretno pitanje, ja ne znam kome bih ga postavio, osim Ministarstvu za kulturu i informisanje možda – na koji način zaštititi novinare u Srbiji da mogu objektivno, stručno i profesionalno da rade svoj posao?Poslednje pitanje, veoma kratko – Ministarstvo spoljnih poslova Crne Gore je tokom jučerašnjeg dana onemogućilo ambasadora Srbije da na Dan primirja i pobede u Velikom ratu položi venac na spomen-ploču srpskim oslobodiocima Budve, uz obrazloženje da je to najdublje mešanje u unutrašnje stvari suverene države i istorijski falsifikat. Dakle, Srbija se nikada nije mešala u unutrašnje pitanje država u regionu, ima jasan i principijelan stav, Srbija je danas simbol novih vrednosti u regionu i želi mir, stabilnost, prosperitet, dobrosusedske odnose. Ukoliko postoje otvorena pitanja, ta pitanje se rešavaju kroz dijalog, nikada jednostranim aktima i jednostranim potezima.Mnogo

da za koga da se glasa u Srbiji, već su to činili Rama i drugi. Nas interesuje status Srba koji žive na prostoru Crne Gore, kojih ima 29%. Interesuje nas status naše imovine, imovine SPS, koja je bila izložena pravnom teroru.Konkretno pitanje je da li je Ministarstvo spoljnih poslova Srbije razgovaralo sa predstavnicima Ministarstva spoljnih poslova Crne Gore i ako jeste kakvi su rezultati tog razgovora. Zahvaljujem. **Ivica Dačić** Poštovani predsedniče Narodne skupštine Republike Srbije postavljam pitanje tužilaštvu – ima li elemenata krivičnog dela u svakodnevnom medijskom napadu na predsednika Republike, njegovu porodicu i njegove saradnike?Poštovani saradnike?Poštovani građani Republike Srbije, svedoci smo svakodnevnih kontinuiranih, neviđenih, zlonamernih i nedostojnih medijskih napada na predsednika Srbije, Aleksandra Vučića, njegovu porodicu, njegove saradnike.

Takve gadosti moraju odmah da prestanu, jer imaju za cilj satanizaciju, dehumanizaciju, predsednika i uloge predsednika.Tako je Sanda Rašković Ivić, potpredsednica Jeremićeve Narodne stranke slagala, bez stida i bez srama, da je Aleksandar Vučić primio gamaglobulin, kao zaštitu od Kovid-19, i normalno, predsednik je to demantovao. Ta bestidinica je slagala u ovom visokom domu Narodne skupštine, kada je bila poslanik 2018. godine, da Aleksandar Vučić neće dobiti od Putina odlikovanje Aleksandra Nevskog i postavila poslaničko pitanje toga dana. Kako ste videli Raškovićeva je slagala, a predsednik je dobio to visoko rusko odlikovanje. Raškovićeva je izjavila i slagala da je zločinačka akcija hrvatske vojske „Oluja 1995. godine“, bila humanitarni čin. Ta bestidnica je slagala 2015. godine, 4. maja, da Aleksandar Vučić, vodi Srbiju u NATO pakt i da će je uvesti za dve godine. Kako vidite, poštovani građani Republike Srbije slagala je, a vi gospodo novinari ste ćutali tada.Uvrede se nižu svakoga dana, svakoga časa na predsednika Republike. Tako je dr Slobodan Prvanović rekao da su Vučić i saradnici idioti, a vi gospodo novinari, ćutali ste i dodaje, citiram – u okviru pandemije video sam da ovom državom državom upravljaju kompletni idioti, završen citat. Za predsednika je rekao, citiram – on je čovek iskrivljenog lica koji pokazuje odsustvo razuma i dodaje, koga ima u njegovom okruženju a da nije moralna ništarija i totalni glupak, završen citat.Posebno upozoravam vas sa N1-CIA, da poslušate ove citate,

monstrum, citiram, čovek bez obraza i stida, završen citatat. Citiram - primer beščašća i nebitan lik za istoriju u periodu u kojem živi, završen citat.Šta radite gospodo novinari? Ćutite.

po psovci, Aleksandra Vučića, Jovo Bakić kaže, citiram – oružana sila je jedini način smena vlasti i prolivanje krvi, završen citat i dodaje – ja bih državni vrh najradije podavio u Savi i Dunavu, završen citat.Gde

novinari.Akademik Dušan Teodorović kaže, citiram – na čelu države je huligan koji je nevaspitan. Završne citat. Taj akademik je tragediju vojnika u Malom Zvorniku iskoristio da poželi smrt Aleksandru Vučiću. Akademik Teodorović je napao Zdravka Čolića samo zato što je na otvaranju jednog privatnog hotela pevao pevao pred predsednikom Aleksandrom Vučićem. Taj isti akademik napao je Momčila Bajagića Bajagu samo zato što je, citiram – pevao na Vesićevim koncertima i slikao se i pohvalio moderne varvare, završen citat. Akademik vređa Aleksandra Vučića i njegove saradnike, uporedio je sa građanima koji podržavaju građanima koji podržavaju Vučića i SNS sa stanovnicima nacističke Nemačke i Adolfa Hitlera.Šta radite, gospodo novinari? Gde ste vi iz nevladinih organizacija? Ko seje mržnju u ovoj državi? Gospodine akademiče, titula akademika ne može da napravi čoveka od bednika, nego bedniku ne pripada titula akademika. A Boško Obradović tražio je da se izvrši državni udar i zapretio je Aleksandru Vučiću šamaranjem.

udarati iz svih oružja, završen citat.Gospodo, završavam rečenicom, vi iz opozicionih klupa, ne sejte mržnju, sejte ljubav, rad, red i konstruktivni dijalog u ovoj državi, baš onako kako to radi naš predsednik. Hvala Hvala na osnovu člana 287. nastavljamo rad i prelazimo na pretres u pojedinostima o prvoj tački dnevnog reda – Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o budžetu Republike Srbije za 2020. godinu, sa Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Finansijskog plana Republičkog fonda za penzijsko invalidsko osiguranje za 2020. godinu, Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Finansijskog plana Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika za 2020. godinu i Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Finansijskog plana Nacionalne službe za zapošljavanje za 2020.

i to Darko Komnenić, pomoćnik ministra finansija i Ana Jović, savetnik ministra finansija.Dame amandman koji su na Predlog zakona podneli narodni poslanici: Šaip Kamberi, Enis Imamović, Nadije Bećiri, Selma Kučević, Mirsad Hodžić i Arđend Bajrami.Primili Bajrami.Primili ste izveštaj Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo i Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava, kao i mišljenje Vlade o podnetom amandmanom.Pošto je Narodna skupština obavila načelni pretres, saglasno članu 157. stav 4. Poslovnika Narodne skupštine otvaram pretres Predloga zakona u pojedinostima.Na član 7. amandman sa ispravkom, zajedno su podneli narodni poslanici: Šaip Kamberi, Enis Imamović, Nadije Bećiri, Selma Kučević, Mirsad Hodžić i Arđend Bajrami.Primili Bajrami.Primili ste izveštaje Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo i Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava, kao i mišljenje Vlade o podnetom amandmanom.Da li neko želi reč?Reč

odnosi na finansiranje rada nacionalnih veća.Mi ovim amandmanom predviđamo da se odustane od umanjenja osnovnih sredstava za rad ovih organa manjinske samouprave.Naime, nacionalna veća su pre nekoliko dana dobila dopis od sada već ugašene Kancelarije za ljudska i manjinska prava, kojim se obaveštavaju da će sredstva za redovan rad koji imaju predviđena budžetom za 2020. godinu biti umanjena za iznos od 20%. o tome obavestila ugašena Vladina kancelarija, pitanje je kome će sada da se obrate nacionalni saveti? Ako se obrate novoformiranom ministarstvu, videli smo da je ovim rebalansom tom ministarstvu predviđen upravo budžet na toj stavci umanjen za 20% i to ministarstvo, prema ustaljenoj praksi, reći će – mi o tome pojma nemamo, mi smo tek formirani.Ovo zapravo znači da se ovim rebalansom ukida dalje finansiranje nacionalnih saveta nacionalnih manjina odnosno nacionalnih veća do kraja ove godine. Upravo je cilj ovog amandmana naš pokušaj da zaustavimo ili barem da usporimo politiku koju sprovodite nad nacionalnim većima i uporni pokušaj da se nacionalna veća svedu na nivo udruženja građana,

da se nacionalna veća degradiraju, da se svedu na udruženja građana, da se svedu na nevladine organizacije, kako bi se na kraju obesmislilo njihovo postojanje i kako bi se obesmislili njihovi pokušaji da u skladu sa Ustavom i zakonom ove zemlje se bore za zaštitu, unapređenje, očuvanje individualnih i kolektivnih prava građana ove zemlje.Ja ne znam kada ćete postati svesni činjenice da su nacionalna veća sada već ustavna kategorija, da su garantovana Ustavom kao pravo koje je već ostvareno i koje se ne može umanjivati. A još važnije – ovo su organi manjinske samouprave građana ove države, organi koje ti građani biraju na direktnim izborima, na isti način na koji se biraju i predsednik države, narodni poslanici, odbornici, itd. Njih biraju građani koji plaćaju porez i ti građani imaju pravo da kroz organe, svoje organe manjinske samouprave ostvaruju svoja identitetska prava da ih štite, unapređuju i čuvaju, u skladu sa Ustavom i zakonom.Morate da shvatite da vi ne dajete ovde svoj novac tamo nekim tuđim građanima, nekim strancima, nego uzimate novac od nas građana i građana koje mi predstavljamo. Mi od našeg poreza odvajamo za škole, za obdaništa, za bolnice, za puteve, mi odvajamo za udžbenike. Međutim, sve to dobijamo ili očekujemo da dođe od nekakve strane donacije.Vi trenutno upravljate našim porezima, međutim, to čime upravljate to ne znači da je vaše. I dobro je da znamo šta nam uzimate. Dobro je da znamo i mi, ali i javnost u Srbiji, da ukupna sredstva za rad 22 nacionalna veća koji predstavljaju gotovo jednu trećinu građana ove zemlje pre ovog umanjenja iznose 0,002% budžeta Republike Srbije. Dakle, jedna petina promila, jedna petina hiljaditog dela procenta budžeta Republike Srbije se odvaja za unapređenje, zaštitu i očuvanje individualnih i kolektivnih prava jedne trećine građana ove zemlje. I to se danas umanjuje za 20%.Mi ovim amandmanom nismo tražili nikakvo povećanje sredstava. Mi smo ovim amandmanom tražili da se ostvare i realizuju sredstva koja su predviđena budžetom za 2020. godinu. Ta sredstva su neophodna za ostvarivanje već započetih projekata koje su nacionalna veća započeli i koje nacionalna veća treba da realizuju kako bi ostvarila svoja zakonom i Ustavom prava.Postavlja se pitanje ko će, na primer, u ovom vanrednom stanju, vanrednim okolnostima izazvanih korona virusom, plaćati realizaciju obrazovanja na daljinu pripadnika nacionalnih manjina? To su do sada radili nacionalni saveti. Nakon ovog rebalansa, pitanje je sa kojim sredstvima će to moći da realizuju. Od koga ćemo tražiti sredstva za realizaciju, evo, recimo ovog programa? Hoćemo li tražiti od Turske? Pa, mi ne plaćamo porez Turskoj, nego plaćamo porez rebalans je bio šansa da se ispravi ono što je budžetom izostavljeno, da se ispravi neka nepravda ili greška koja je napravljena slučajno ili namerno. Međutim, nakon što ste 2014. godine prekinuli finansiranje programa povratka i održivog opstanka prognanih Bošnjaka iz Priboja, nakon što u policiji, sudovima, tužilaštvima i drugim državnim organima sa javnim ovlašćenjima nema mesta za Bošnjake i Albance u prvom redu, postavlja se pitanje kako povratiti poverenje u državu i državne organe nakon ovakve politike, nakon ovakve finansijske politike koja se sprovodi i koja se demonstrira nad pripadnicima nacionalnih manjina.Ja vas pozivam još jednom da razmislite o ovom amandmanu. On državu ne košta puno, ali pripadnicima manjinskih zajednica puno znači. Znači im za ostvarivanje njihovih individualnih i kolektivnih prava, identitetskih prava koje garantuje Ustav i zakoni ove države. Hvala.

tela.Naime, predloženim rebalansom je smanjeno finansiranje dela budžeta koordinacionog tela za 50 miliona i to upravo onog dela iz kojeg se finansiraju i kapitalni projekti za opštine Preševo, Bujanovac i Medveđa.Znate, ove opštine su najsiromašnije na celoj teritoriji Republike Srbije i jedina sredstva koja imaju za kapitalne investicije jesu ovo što stiže iz Koordinacionog tela.Obzirom na posledice korona virusa, da je lokalna ekonomija bila slaba, prihodi lokalne samouprave su, takođe, slabi, biće nemoguće da projekte koji su započeti ove opštine i isprate i izvršavaju.U periodu kada je uvedeno vanredno stanje zbog korona virusa mislim da smo se i mi svi složili da budemo solidarni, jer nismo znali koje će biti posledice u prilivu i lokalnih budžeta, ali i republičkog budžeta.Međutim, budžeta.Međutim, kada smo prekjuče čuli da je budžet uspešno realizovan da se ni jedan kapitalni projekat neće obustaviti onda se postavlja pitanje – zašto baš u onim najsiromašnijim delovima ove države, u tim siromašnim opštinama se smanjuje za 50 miliona? Pedeset miliona dinara i to 20 Preševo, 20 Bujanovac, 10 miliona Medveđa. Nisu velika sredstva koja bi oštetila republički budžet ili uopšte realizaciju tog budžeta.Zato predlažem ministru i svim poslanicima da naš amandman prihvate, jer će to značiti da i opština Preševo, Bujanovac i Medveđa će moći tokom ove godine da izvršavaju svoje obaveze za započete kapitalne projekte. Zahvaljujem. Hvala puno.Uvaženi poslanici, dame i gospodo, par stvari na koje bih želeo da se osvrnem u svom izlaganju, a u vezi amandmana koji je danas pred vama.Najpre, ne postoji nikakva vrsta ili vid diskriminacije prema bilo kojoj manjini, prema bilo kom građaninu Republike Srbije, prema bilo kom delu naše zemlje. Dakle, naša zemlja se razvija i ide napred. Investiramo i u putnu i u železničku infrastrukturu i rekonstruišemo i bolnice i škole i domove zdravlja i ne mogu da prihvatim niti ću da prihvatim ikada da postoji bilo kakva vrsta diskriminacije ili da je bilo ko ili bilo kome ugroženo ili umanjeno nešto što treba da dobije.Ono što ću vas sa druge strane podsetiti sve vas, dakle u martu, februaru mesecu ove godine krenula je pandemija korona virusa. Cela se država odgovorno ponašala. Tražili smo od svih u rebalansu budžeta, ne sada nego u aprilu mesecu da smanje nepotrebne troškove, da smanje ulaganja koja možda nisu potrebna da vidimo kako ćemo da kako ćemo da iznesemo ceo program pomoći našoj privredi i našim privrednicima i građanima Srbije i to smo očekivali od svih pa i od Saveta za nacionalne manjine.Dakle, svi delimo istu sudbinu i svi živimo u istoj zemlji i svi znamo kroz šta smo prošli u proteklih par meseci. Ali, da vam i konkretan odgovor na vaše pitanje, nismo protiv, ja nisam protiv da pomognemo i pomoći ćemo. U kontaktu sam sa gospođom Čomić, ministarkom Čomić, dakle mi očekujemo od Saveta za manjine da dobijemo koliko im je para neophodno do kraja godine da funkcionišu.Razlog zbog čega to nije u rebalansu, jer do današnjeg dana taj odgovor ja dobio nisam. Kada dobijem odgovor, a slobodno možete i vi da utičete preko vaših kontakata na njih koliko novca ima, dobiće novac koliko im je neophodno da funkcionišu do kraja godine, a naravno budžet za 2021. godinu je posebna priča.Dakle, nema potrebe da budete negativni. Niko nikome ništa ne oduzima. Takav je sled događaja bio, a s druge strane, da vam kažem, dajte da i oni urade svoj deo posla, da dobijem i ja neku informaciju koju bih mogao da ovde izađem, sa kojom bio mogao da izađem pred vama i kažem – da, stojim iza toga.Dakle, od tolikog budžeta gde smo sve uspeli da organizujemo na pravi način, gde smo sve projekte koje smo hteli da stavimo uspeli da stavimo, gde smo obezbedili novac za izgradnju i Kovid bolnica i nastavak ulaganja u infrastrukturu i pomoć našim zdravstvenim radnicima i nabavku lekova i medicinske opreme.Dakle,

je ministar rekao, dakle mi smo sve planove i sve aktivnosti predvideli u skladu sa budžetom. Rekao sam u svojoj diskusiji da mi nismo tražili nikakvo povećanje sredstava, niti smo tražili nikakva vanredna sredstva, tražili smo da ona sredstva koja su predviđena budžetom i koja su Nacionalna veća planirala u realizaciji svojih aktivnosti da im se vrate. To smo predvideli ovim amandmanom.Dakle, to nisu neka velika sredstva, to su sredstva za funkcionisanje u naredna dva meseca. I kada kažete – da li se neko ponašao odgovorno ili nije, ja želim da vas podsetim da je Bošnjačko nacionalno veće, znam zato što sam u kontaktu sa njima, u vreme najveće krize koja je pogodila Novi Pazar, Tutin, Sandžak, Prijepolje, Priboj, sve sandžačke opštine, upravo doniralo bolnicama i ako to nije bilo u njegovom delokrugu, doniralo bolnicama osnovna sredstva za rad.Dakle, ponašali su se odgovorno, odgovorno raspolagali svojim sredstvima, i kao što sam rekao, mi ovde u ovom amandmanu nismo tražili nikakva dodatna sredstva, ništa preko toga, nego smo tražili ono što uživaju i ostali indirektni budžetski korisnici.Dakle, nikome od njih nije umanjeno 20%. Ovo su organi manjinske samouprave i ako organima manjinske samouprave u ovako delikatnim trenucima, sa ovako ozbiljnim zadacima vi umanjite 20% sredstava, što znači da oni do kraja godine malte ne neće imati nikakva sredstva za funkcionisanje, moraće da zavise od vaše dobre volje ili od dobre volje nadležne ministarke.Dakle, to što vi predlažete da rešimo dogovorom, to se reguliše rebalansom, reguliše se zakonom, pravilima, a ne dogovorima i dobrom voljom. Nemojte da preskačemo institucije, da radimo u skladu sa zakonom i da radimo u skladu sa trenutnom situacijom. Hvala.

kada je krenula pandemija korona virusa ja mislim da smo svi reagovali solidarno i cela država je i donirala i davala i čuvala i brinula o svakome do nas.

i da citiram šta ste rekli: „Ono što uživaju i drugi korisnici, pošto nikome nije umanjeno“. Ja vam sada kažem – svima je umanjeno. Svima je umanjeno jer je to bila odgovorna politika Vlade Republike Srbije.Još jednom, da završim i da potvrdim, zato što stvarno razumem o čemu mi pričate i hoću da vam pomognem. Nema pregovora, nema razgovora. Šta se napiše u tom papiru koje je vezano za potrebe nacionalnog veća, to ćemo i obezbediti. Nažalost, taj papir nije stigao u trenutku pripreme rebalansa, nije stigao ni do danas. Nema zle namere, nema bilo čega. Dakle, taj papir ne postoji. Kada ga dobijemo od te institucije mi ćemo tako i reagovati i nema razloga za bilo kakvu brigu, niko nije ostao uskraćen za svoja prava i pored najveće ekonomske krize u svetu i pored ogromnog problema koji smo imali sa pandemijom korona virusa. Država Srbija svoje obaveze ispunjava u dinar i ispunjava na dan prema svima. Hvala.

**Đorđe Milićević** Dakle, najpre želim da kažem, obzirom da se nakon prethodne sednice Narodne skupštine Republike Srbije i amandmana koji su podneli kolege iz opozicije povela rasprava, pre svega ovde u parlamentu a onda i u medijima, da neko želi da ospori pravo opoziciji da podnese amandman, što naravno nije tačno.Želim tačno.Želim da kažem da je legitimno pravo svakog poslanika, bilo da dolazi iz redova pozicije ili opozicije, da može podneti amandman na zakonski predlog i da mi uvek jesmo za demokratsku raspravu i demokratsko sučeljavanje mišljenja, ali da ta demokratska rasprava i demokratsko sučeljavanje mišljenja bude svedena na snagu argumenata, a ne politikanstvo, demagogiju i snagu sile, jer onda ona ima smisla.Naravno parlament i Skupština je glas naroda i mesto gde mi, legitimno izabrani predstavnici građana, razgovaramo o alternativama kako da dođemo do najkvalitetnijih zakonskih rešenja koja će biti u najboljem interesu građana. Zašto ovo kažem? Iz jednog prostog razloga, jer govorimo o izmenama i dopunama Zakona o budžetu, a on je upravo ta realnost, oni upravo realno sagledavanje problema i realan odgovor Vlade na ključna pitanja koja se nameću u ovom trenutku kao veliki izazovi pred Srbiju i pred Vladu Republike Srbije.Kada je reč konkretno o amandmanu, ministre, ispravite me ako grešim, ali ovaj amandman je odbijen, jer je tehnički neispravan. Jel tako? Dakle, formalno-pravno ovaj amandman je neispravan i ne mogu da verujem da to može da se desi nekome ko ima duži poslanički staž i ko poznaje procedure i Poslovnik o radu i način na koji se može predložiti amandman, da potpiše amandman koji je tehnički neispravan. E, sad, ako to ne zna, zapravo, ako to zna, a ja pretpostavljam da zna, ne želim da verujem da je imao neku drugačiju nameru, da, recimo, pokrene neko pitanje, da dobije prostor u medijima, pred medijskim auditorijumom, što opet nije sporno da pokrene neka pitanja za koja smatraju da su važna, pitanja o kojima kolega govori ja ne smatram da su nevažna, smatram da su važna, ali da postoji vreme kada ćemo i o tome razgovarati.Dakle, ministar je rekao, to je budžet za 2021. godinu, ali da bi o tome razgovarali, pre svega, ministre, kako ste i vi rekli, koliko sam shvatio, treba se dobiti odgovor na ključno pitanje, a to je da saveti nacionalnih manjina dostave odgovor na pitanje koliko je novca potrebno za njihovo funkcionisanje.Pri tome, predsedniče Narodne skupštine Republike Srbije, vi ste, moram da napravim jednu digresiju,

i što je jedan veliki kvalitativan pomak i iskorak napred koji vodi ka demokratičnosti i efikasnosti rada parlamenta, a to je sednice Kolegijuma, koje su redovne, koje se održavaju svakog utorka, bez obzira da li parlament zaseda ili ne zaseda. Kolegijum je telo na kojem prisustvuju i predsednik parlamenta i potpredsednici parlamenta, generalni sekretar, predsednici i zamenici predsednika poslaničkih grupa i na kolegijumima mi dogovaramo dinamiku rada, dogovaramo način na koji će funkcionisati parlament, sagledavamo sugestije i predloge koje dobijamo od poslaničkih grupa, od šefova poslaničkih grupa i uvek idemo ka tome da iznađemo određeni konsenzus i kompromisno rešenje.Zašto ovo kažem? Mi smo na poslednjoj sednici Kolegijuma definisali dinamiku rada parlamenta. Gospodine Martinoviću, vi ste bili na sednici Kolegijuma, definisali smo dinamiku rada parlamenta. Poslanička grupa koja je podnela ovaj amandman, ja ne znam iz kojih razloga, da li ne želi ili nije mogla, ali najkorektnije prema nama koji učestvujemo u radu, nije učestvovala u sednici Kolegijuma, je podnela amandman koji je tehnički neispravan.Zašto ovo pričam? Dakle, mi smo utvrdili dinamiku. Da nismo u hodu promenili tu dinamiku, mi bi danas ovde sedeli u parlamentu zbog amandmana koji je formalno-pravno neispravan, tehnički neispravan, Vlada dala obrazloženje da je tako i mi bi došli samo zbog tog jednog amandmana, a ja želim da vas podsetim da jedan dan u parlamentu Republiku Srbiju košta dva miliona dinara. Znači, zbog jednog dana bi potrošili dva miliona dinara i to u trenutku kada gledamo svaki dinar, Vlada Republike Srbije, pre svega, i predsednik Srbije, državno rukovodstvo, svaki dinar da usmere ka onome što je u ovom trenutku najvažnije, a to je borba protiv korona virusa. Na svu sreću, vi ste u hodu, predsedniče, promenili dinamiku, tako da ćemo danas, nakon rasprave u pojedinostima, imati sednicu koja je planirana za nešto kasnije.Mislim da predlagači nisu na pravi način sagledali intenciju i nisu na pravi način sagledali prioritete koji se žele postići izmenama i dopunama Zakona o o budžetu za 2020. godinu.Prioritet broj jedan je svakako borba protiv korona virusa to je danas nacionalno državno pitanje. Rekli ste, ministre, u odgovoru i u diskusiji da se izdvaja za nove Kovid bolnice, za obnovu starih Kovid ambulanti, za nove bolnice u Beogradu i u Kruševcu, rekli ste da se izdvaja za sanitetski materijal i opremu, veće isplate za Fond za zdravstveno osiguranje. Rekli ste da kao jedan vid poštovanja prema zdravstvenim radnicima, koji danas jesu heroji Srbije, njih 120.000 dinara dobiće jednokratnu pomoć od 10.000 dinara i da će 1. januara 2021. godine upravo oni biti prioritet kada budemo razgovarali o povećanju plata i to svakako danas jeste prioritet u Srbiji.Dakle, sačuvati zdravlje građana Srbije, kada kažem građana Srbije, naravno, mislim i na predstavnike nacionalnih manjina, jer i oni žive u Republici Srbiji. Gde se leče predstavnici nacionalnih manjina? U istim bolnicama gde i građani Srbije. Pogledajte koliko platimo, svako od nas, zdravstveno osiguranje, a koliko, recimo, košta lečenje u svetu, koliko se izdvaja za najbolje lekove, za lekare, za respiratore, hranu, sve drugo, mnogo košta državni budžet, ali je naš cilj da svi budu sigurni, da oprema bude najkvalitetnija, a da klinički centri budu još bolji. I to je prioritetan zadatak izmena i dopuna Zakona o budžetu za 2020. godinu. Nema tu mesta za bilo kakve podele. Ne umanjujem i ne minimiziram važnost i značaj tema o kojima kolege govore, ali u ovom trenutku nema mesta za takvu vrstu podela, niti je bilo ko diskriminisan.Ako govorimo o zdravstvu, ja mislim da ovde ima doktora koji rade u kliničkim centrima. Tu je kolega Vlada Tasić. Tasić. Ne znam ko još od kolega radi u kliničkom centru. Ja, recimo, imam jedno pitanje – da li je Klinički centar Beograd potpisao sporazum npr. sa bolnicom u Novom Pazaru i da li lekari i zdravstveni radnici iz Kliničkog centra Beograd odlaze u Novi Pazar? Da li oni tamo leče samo Srbe ili i ostale predstavnike nacionalnih manjina? Pa, naravno da leče sve građane. da li to košta Srbiju? Naravno da to mora da bude plaćeno iz budžeta Republike Srbije.Ovo ukazujem samo da bih istakao prioritet broj jedan i pitanje broj jedan kada je reč o izmenama i dopunama Zakona o budžetu i da kroz to pitanje apsolutno niko nije diskriminisan u Srbiji.Prioritet broj dva, usmeren ka najosetljivijim kategorijama u ovom trenutku. Tu, pre svega, mislim – sačuvati nivo zaposlenosti u Srbiji, obezbediti egzistenciju i životni standard građana i privreda Srbije, privatni sektor kao budućnost, pa u tom privatnom sektoru i u toj privredi ima i predstavnika nacionalnih manjina. Nemojte mi reći da su samo Srbi predstavnici tih sektora i da vode privatne sektore, zapravo, da imaju privatna preduzeća u Srbiji.Kapitalne investicije, pa naravno da se na realan način sagledalo koliko je to sredstava neophodno da se izdvoji za kapitalne investicije, jer bez kapitalnih i javnih investicija, bez infrastrukturnih projekata, nema ekonomskog razvoja. A ako imamo ekonomski razvoj, rast i razvoj, pa to neće uticati samo na Srbe, već na sve one koji žive u Republici Srbiji.Ponoviću nešto o čemu smo govorili tokom rasprave u načelu. Čitav svet je u ovom trenutku suočen sa najvećim zdravstvenim izazovom. Zaista ne primećujem ni u jednom državi u svetu da se bilo koja politička opcija, koja dolazi iz redova opozicije, takmiči sa svojom Vladom ili predsednikom države. Nema tome u ovom trenutku ni vremena, ni mesta, ni prostora i nije šansa za nekakve političke monologe, jer svi shvataju da imamo jedan zajednički cilj i da imamo samo jedan zajednički zadatak i zato je važno, ponovo kažem, ne umanjujući značaj i važnost teme o kojima su kolege govorile i verujem da, kada budu dostavili programe, o tome ćemo razgovarati kroz budžet za 2021. godinu, ali dajte da politizaciju teme o kojoj danas govorimo smestimo tamo gde joj je mesto, u karantin. Biće vremena i prostora da vodimo političke dijaloge i da svaka politička opcija, svaka poslanička grupa pokaže koliko vredi. Zahvaljujem.

znači, vi ne možete da se javite dok je Selma u sali. Posle Selme Šaip Kamberi, pa tek onda vi.Nemojte sada da izigravamo tu, da vadite kartice. Prema tome, ako hoće neko da se javi za repliku imate Selmu, imate Šaipa Kamberia.Izvolite.

Ne znam da li je do sada bila praksa u ovom parlamentu da samo jedan amandman bude u rebalansu budžeta i da ne bude solidarnosti sa njim.Postavio sam pitanje na koje nisam dobio odgovor od ministra finansija o vraćanju sredstava Koordinacionog tela, niti sam nešto politizirao, niti sam rekao da će to da će to ići ovoj ili onoj zajednici. Ako mi trebaju pravni saveti, verujem da ova Skupština ima pravne timove od kojih mogu zatražiti. Nije potrebno da neko drži predavanja ovde na sednici. Čekam konkretan odgovor - da li postoji mogućnost da se Koordinacionom telu Vlade Republike Srbije za opštine Preševo, Bujanovac i Medveđa vrate 50 miliona za kapitalne projekte?Ovo kažem iz razloga zato što smo mi bili solidarni u vreme kada je nastupila pandemija. Opština Bujanovac je preko 10 miliona svojih sredstava ili sredstva iz donacija poklonila Domu zdravlja u Bujanovcu, ali je obustavila kapitalne projekte. Ukoliko smo prekjuče čuli priču da finansijski Srbija stoji bolje od mnogih zemalja, ne samo u okruženju, nego i u Evropi, onda ne vidim razloga da se baš tamo gde je najtanje ukidaju sredstva. Hvala. **Ivica Dačić** Hvala.Samo bih vas zamolio da ne zloupotrebljavate to što ja želim da vam dam svima reč. Vi ste se javili za repliku. Replika se odnosi na prethodnog govornika, a to je Đorđe Milićević. Vi njega niste ni spomenuli, ne samo njega, nego ništa što je on pričao, nego ste pričali svoju temu. je u redu. Imate vremena koliko hoćete, javljajte se u skladu sa Poslovnikom i ponašajte se onako kako je predviđeno Poslovnikom.Ako se gospodin Imamović javlja po Poslovniku, moraću da obrišem listu, pa se ponovo prijavite.Izvolite.

„Ako se narodni poslanik u svom izlaganju na sednici Narodne skupštine uvredljivo izrazio o narodnom poslaniku koji nije član iste poslaničke grupe navodeći njegovo ime, prezime, funkciju, odnosno pogrešno protumači njegovo izlaganje, narodni poslanik ima pravo na repliku“.Dakle, mi smo ovde kao reakciju na moje izlaganje i reakciju na naš amandman mogli da čujemo razne uvrede. Od toga da je to politikanstvo, preko optužbi za demagogiju i do toga da smo mi krivi zato što smo podneli jedan, ispostavilo se i jedini amandman i zato što Skupština mora da radi jedan čitav dan zbog tog amandmana.Izvinite, gospodo, nisam ja kriv zato što je na ovaj zakon, Zakon o budžetu, jedan od najvažnijih zakona u jednoj državi, podnet samo jedan amandman. To možda ima veze sa stanjem demokratije u zemlji, a ne sa pripadnicima manjinskih poslaničkih klubova.Ovde smo čuli da se nama osporava pravo da podnesemo amandman. Molim vas, usudili se neki da napišu amandman na budžet po kojem predviđaju da budžet finansira njihove tekuće poslove, njihova osnovna ustavna i zakonska prava, identitetska prava koje im garantuje Ustav. Molim vas, usudili smo se da podnesemo amandman i za to smo optuženi.U toku ovog obraćanja se moglo čuti svašta i da pričamo o zdravstvu. Ako pričamo o zdravstvu, kolega, ako pričamo o zdravstvu, pogledajte stanje u bolnicama u Novom Pazaru, Tutinu, Prijepolju, itd, itd. i zbog čega lekari iz Beograda moraju da dolaze u Novi Pazar, pa imamo i mi lekara, imamo i mi stručnjaka. Mi nismo tražili lekare iz Beograda, nego smo tražili uslove da naši lekari u Pazaru to sami rade. **Ivica Dačić** Da ne bih kršio Poslovnik isteklo vam je vreme.Pošto vreme.Pošto ste reklamirali član Poslovnika vezano za repliku, ja sam vam malopre to objasnio i objasniću vam ponovo.Po članu 39. Poslovnika predsednik poslaničke grupe može ovlastiti jednog člana da predstavlja poslaničku grupu za određenu tačku dnevnog reda koji preuzima ovlašćenja predsednika poslaničke grupe.Znači, vi ste mogli da se javite za repliku kao narodni poslanik, a u ime poslaničke grupe ne. Tako da, ako ste zadovoljni ovim objašnjenjem, zadovoljni, a ako ne izjasnite se da li želite da se o tome izjasni Skupština u danu za glasanje.(Enis

prijavi.Izvolite. **Đorđe Milićević** Zahvaljujem, gospodine predsedniče.Član 27. – predsednik Narodne skupštine stara se o primeni ovog Poslovnika i želim da ukažem, vi ste obrazložili zašto niste dali pravo na repliku, to u potpunosti podržavam. Ne tražim da se Narodna skupština u danu za glasanje izjasni o ukazanoj povredi Poslovnika, ali moram da vam ukažem na sledeće.Povreda Poslovnika, nije sporno, svako od nas može zatražiti povredu Poslovnika, ali onog trenutka kada je povreda Poslovnika učinjena. To svakako ne može biti nakon izlaganja kolege Kamberija, jer ako to učinite nakon izlaganja kolege Kamberija onda ispada, gospodine predsedniče, da ste vi povredili Poslovnik zato što ste dali reč narodnom poslaniku Šaipu Kamberiju, što je proceduralna stvar.Druga tema je to što je kolega iskoristio povredu Poslovnika, pa je kroz povredu Poslovnika replicirao. Naravno da nije imao osnova za repliku i naravno da sve ono što je izrečeno kroz povredu Poslovnika nije tačno.Nisam rekao da bilo ko u ovoj Skupštini osporava pravo i ne dozvoljava bilo kome da podnese amandman. Naprotiv, rekao sam da je legitimno pravo svakog poslanika da podnese amandman. Nisam rekao - mi moramo da sedimo zbog jednog amandmana, ne, nego niste došli na dogovor, na Kolegijum, kada smo govorili o dinamici parlamenta, pa smo u hodu, zbog vašeg nedolaska, morali da promenimo tu dinamiku, i napravio paralelu šta bi to značilo da nismo uradili.Nisam vas spomenuo i niste mi ni osnova za repliku. Govorio sam uopšteno o amandmanu i govorio sam o prioritetima Vlade Republike Srbije, a kolega je govorio o diskriminaciji, kolega je govorio o obračunu sa predstavnicima nacionalnih zajednica… **Ivica Dačić**

pravo na podnošenje amandmana je jedno od osnovnih prava koji ima svaki narodni poslanik. Prema tome, apsolutno, niko nikome niti osporava, niti treba, niti može da osporava pravo da podnosi amandmane.Kad je reč o daljim zahtevima za diskusiju, koliko sam ja razumeo povod za repliku ste se javili, ali niste se prijavili ovde kod Poštovani predsedniče Skupštine, poštovani potpredsednici, koleginice i kolege narodni poslanici, svi smo mi građanke i građani Republike Srbije, ako je meni kao Bošnjaku loše mislim da ni nekom drugom građaninu srpske, mađarske, albanske ili romske nacionalnosti ne može biti dobro i potpuno se slažem sa svima onima koji su govorili da kada govorimo o ovoj temi nema potrebe da se delimo.Svi smo mi ovde da Srbiju učinimo najboljim mestom za život i ništa nije tako dobro da ne bi moglo da se popravi da bude bolje.Što ste tiče obrazloženja ministra finansija ja sam zadovoljan i potpuno je jasno da onog trenutka kada profunkcioniše Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i dijalog da će stvari koje se tiču veća biti vraćene. Ono što želim zbog istine da istaknem jeste da se u proteklom mandatu kroz razgovore lidera naše stranke akademika Muamera Zukorlića sa najvišim predstavnicima Republike Srbije počele ispravljati neke nepravde prema bošnjačkom narodu i kada je u pitanju islamska veronauka i kada je u pitanju povraćaj vakufske imovine islamskoj zajednici i kada govorimo o činjenicama to moramo da istaknemo – da je stanje bošnjačkog naroda i drugih manjinskih zajednica mnogo bolje nego za vreme Tadićeve vlasti, Koštunice i nekih prethodnih vlada koji su učinili zaista velike nepravde prema mom narodu.Ono što bih želeo da spomenem ministru i što sam isticao i pre neki dan u raspravi jeste da se povede računa o trošenju sredstava nacionalnih saveta. Znači, tu imamo neke indicije da postoje određene zloupotrebe. Mogu reći na mom primeru da onog trenutka kada sam ja bio opozicioni većnik u Bošnjačkom nacionalnom veću meni sredstva koja mi po zakonu pripadaju nisu isplaćivana i sada smo na sudu. Tražim neki postupak i sijaset drugih

da se kaže koji član Poslovnika reklamirate i kada je reč o replici kome u stvari replicirate, jer vi imate pravo na repliku neposredno nakon diskusije koja je izazvala tu repliku. Tako da ne želim zaista da osporavam pravo. Mislim da svako i dovoljno vremena i dovoljno smo tolerantni. Samo vas molim da poštujemo tu formu da bismo znali uopšte o čemu govorimo.Ako smo izašli iz ovog kruga replika i povreda Poslovnika, ja bih krenuo dalje.Narodna poslanica Ivana Popović. Izvolite. Poštovani predsedavajući, uvaženi ministre, javljam se po amandmanu za Zakon o budžetu Vlade Republike Srbije i na početku želela bih da čestitam Vladi, a posebno ministru Siniši Malom što je u ovom kriznom periodu uspeo da održi ekonomsku stabilnost naše zemlje.Amandman koji ste uložili svakako odnosi se upravo na taj rebalans koji je tema naša današnja. Taj rebalans nastavlja se na onaj koji je uložen u aprilu mesecu ove godine i koji je uložen upravo zato da bi se brzo i efikasno odreagovalo na novonastalu situaciju, na situaciju problematike sa korona virusom. Ta problematika svakako da je u našoj zemlji izazvala određene ekonomske problematike, da su neka sredstva morala biti preusmerena upravo da bismo mogli one vitalne probleme i vitalne stavke da namirimo.Tako verujem da ste i u prethodnom amandmanu videli da određene, da kažemo, povrede, ne bih želela da ulazim sada trenutno u to manjinsko i ove replike koje su se vodile, ja bih želela samo da se osvrnem upravo na taj Zakon o budžetu i da kažem da moramo da se fokusiramo na njegov deficit. Deficit od 8,75% svakako jeste nastao upravo namirivanjem svih onih problema koji su nastali u našem društvu, svih problema nas građana i manjina i svih ostalih ljudi koji se nalaze u našoj zemlji.Na prvom mestu, tu svakako jeste zdravstveni sistem. Zdravstveni sistem naš tražio je pomoć u vidu gradnje novih bolnica, u vidu nabavke lekova, medicinske opreme, ali mi smo trebali kao društvo da pokažemo poštovanje i zahvalnost našim medicinskim radnicima upravo kroz pomoć, kroz povećanje plata i kroz jednokratni iznos od 10 hiljada dinara koji će im biti dodeljen.Na drugom mestu svakako to jeste očuvanje naše privrede. Naša privreda može da se očuva upravo kroz te kapitalne investicije koje ste vi pomenuli da su izostale, ali te kapitalne investicije su neophodne da se ekonomija naše zemlje dalje održi.Ono što je meni jako važno da naglasim jeste da upravo te kapitalne investicije predstavljaju katalizator za dalje privatne investicije, ali i strane direktne investicije.Ukupna podrška države za stvaranje uslova za dolazak tih stranih investicija iznosila je 9,8 milijardi dinara. Dodatnih 500 miliona, koje je predodređeno u ovom rebalansu upravo za tu svrhu, pokazuje koliko je Srbija jedan odgovoran i pouzdan partner i koliko smo mi u ovim kriznim vremenima uspeli finansijski, odgovorno da se ponesemo u novonastaloj situaciji. Upravo sa tim investicijama otvarane su nove fabrike, sa tim novim fabrikama nova radna mesta i mi smo time uspeli da očuvamo tu stopu nezaposlenosti. Ne da je očuvamo, nego da postignemo u ovoj godini zaista istorijski rekordan, nizak nivo stope nezaposlenosti od 7,3%.Ministar Siniša Mali je jako lepo rekao prošli put na prošloj sednici da je 2012. godine taj iznos, odnosno stopa nezaposlenosti bila 25,9%. Ovako dobar rezultat koji smo mi postigli upravo smo postigli zbog jedne odgovorne ekonomije koje je sprovela Vlada Republike Srbije i koje upravo ovim rebalansom i potvrđuje.Takođe, moram da napomenem da ja kao mali preduzetnik sam imala ogromnu pomoć i podršku je pružila Vlada Republike Srbije privatnom sektoru.Pod jedan, tu su svakako tri minimalne zarade koje je primilo, da napomenem, više od milion građana Republike Srbije, milion zaposlenih ljudi u našoj zemlji. Verujem da tu ima pripadnika i manjina i ima pripadnika takođe i sa teritorije koja je pomenuta u amandmanu.Tu se nije zaustavila situacija, nastavila je država da pomaže, jer se nastavila i kriza. Imamo direktnu pomoć mikro-malim i srednjim preduzećima koja je iznosila 60% minimalne zarade u avgustu i septembru.Upravo pažljivo posmatrajući ovaj rebalans ja sam uvidela da je naša država i naša Vlada uspela da održi politiku tako da opstane privredna aktivnost, tako da se ublaži pad nezaposlenosti, da se očuva proizvodni kapacitet, ali i da se održi standard života naših građana.Sve to učinjeno je, kao što je ministar rekao, bez da se zaustavilo i sa jednom investicijom, grade se putevi, grade se bolnice i to na teritorije čitave zemlje se pomaže upravo svakom onom segmentu i sektoru koji je od vitalnog značaja u ovom trenutku.Baš zbog te odgovorne politike mi se u ovom trenutku nalazimo na poziciji ekonomskih lidera u Evropi. Mi smo uspeli da očuvamo naš javni dug ispod 60% upravo po kriterijumu "mastrihta" i uspeli smo da se nađemo trenutno u poziciji da uopšte imamo i dalje neka sredstva sa kojima mi možemo da raspolažemo, imamo neka sredstva za koja ovde narodni poslanici mogu da se bore.Svakako, želela bih da naglasim i to da je ministar Nedimović u prethodnom periodu objavio da je Srbija, odnosno poljoprivreda naše zemlje u ovom trenutku postigla ogroman porast i to preko 5%. Meni je jako drago što je upravo ta naša njiva još jednom pokazala da nas je održala i da nas je prehranila u ovim kriznim vremenima. Takođe, tu mi je drago da se u ovom rebalansu dodeljuje još dodatnih 5,1 milijardu dinara upravo za subvencije u poljoprivredi,

bih da se još jednom pozovem na amandman koji ste uložili i da kažem da mislim da je Vlada Republike Srbije zaista odradila lavovski posao da određeni budžet koji naša zemlja ima, a hvala Bogu upravo tom odgovornom ekonomskom politikom, da smo imali dovoljno sredstava da ih rasporedimo gde treba. Mi smo i ovaj put pokazali tu odgovornost i ovim rebalansom, drugim rebalansom u ovoj godini, pokazali smo da sva ona sredstva i svi oni projekti koji su bili u prethodnom periodu na adekvatan način predstavljeni našoj Vladi, u tom smislu kao što je ministar rekao, određene informacije iz vašeg kraja, iz tih manjinskih, da kažemo, delova od manjina, nisu stigli blagovremeno i nisu adekvatno predstavljeni Vladi Republike Srbije i samim tim ta sredstva nisu mogla na vreme da budu predodređena.Još jednom, zahvaljujem se ministru Nedimoviću i Vladi Republike Srbije što je odgovorno vodila nas kroz ovu krizu i pozivam moje kolege poslanike da glasamo za ovaj predlog zakona i podržimo ga. Hvala. Zahvaljujem.Pošto nema više prijavljenih diskutanata, javio se

argumentima, sugestijama, primedbama, kritikama i pohvalama na kraju krajeva, koje smo čuli za predloženi rebalans budžeta.Naša zemlja evo već deveti, deseti mesec bori se na dva fronta, borimo se svi zajedno, bori se svaki građanin ove naše zemlje. Borimo se za spas života ljudi, borimo se za zdravlje građana Srbije, a sa druge strane borimo se za održavanje i spas naše ekonomije.Upravo ovaj rebalans budžeta treba da doprinese i jednome i drugome. Kada je ekonomija u pitanju, samo jedan podatak o kome smo govorili proteklih dana, dakle, naša zemlja će imati najmanji pad, odnosno najveći rast BDP ove godine u Evropi. Ono što ohrabruje po projekcijama i Evropske komisije i MMF-a, bićemo broj jedan kumulativno i za 2020, 2021. i 2022. godinu. To je velika obaveza za sve nas.U četvrtak, pet, u narednih desetak dana na Vladi će biti usvojeni budžet za 2021. godinu, imaćete dve nedelje nakon toga da ga pogledate pa ćemo se videti i videćete u tom budžetu, kao što smo danas i pre par dana govorili, imamo i povećanje plata u javnom sektoru, imaćemo i povećanje minimalne zarade ukalkulisano, imaćemo i povećanje penzija. Neko od vas je rekao - penzije ne samo da rastu, nego su apsolutno sigurne. Apsolutno je to tako. Dakle, penzije su sigurne, sva davanja i sve obaveze koje je država preuzela na sebe, to je i uspela da isplati na vreme, u dan, u dinar.Spasli smo našu ekonomiju, dakle, sa dva paketa pomoći nemate te crne scenarije kao što imate priliku da vidite u drugim zemljama. Dakle, nemate masovna otpuštanja, nemate zatvaranje fabrika, nemate zatvaranje proizvoljnih pogona. Dakle, dobro smo pozicionirani, a za narednu godinu stopa rasta, koja nam je cilj je 6%, dakle, veoma visoko postavljen cilj, ali sam siguran sa budžetom o kojem ćemo razgovarati da ćemo taj cilj i uspeti da ostvarimo.Sa druge strane, sa ovim rebalansom budžeta glasate za završetak izgradnje obe kovid bolnice, za dalji nastavak rekonstrukcija i ulaganja u zdravstveni sistem naše zemlje, u nabavku opreme, u nabavku lekova. Mislim da smo ovu godinu koja je najteža, najteža, najveći izazov za sve zemlje sveta, na pravi način smo pokazali koliko smo jedinstveni, koliko smo solidarni i koliko kada zajedno radimo za nas nema prepreka.Na kraju, želim da vas se zahvalim i svim onim poslanicima koji su prvi put imali priliku da se obrate pre dva dana, mladi. Vama svaka čast, veoma argumentovano, koncizno, na pravi način definisano, vaše sugestije će biti uzete u obzir, ali želim da vam čestitam na hrabrosti, na znanju, na smelosti i da vam poželim puno uspeha u vašoj daljoj karijeri. Hvala puno. Zahvaljujem gospodine ministre.Nadam se da ćete imati u vidu ovakav kontruktivan rad Narodne skupštine kada budete utvrđivali predlog budžeta za sledeću godinu i da ćete uvažiti sve stavove Administrativnog odbora, vezano za potrebe Narodne skupštine Republike Srbije.Inače, Srbije.Inače, pošto je ovih dana to bila jedna aktuelna tema. Dozvolite mi samo da u jednoj rečenici iskoristim vreme i da kažem, da neka satanizacija Narodne skupštine i narodnih poslanika traje od kada sam ja inače u Narodnoj skupštini od 1992. godine i to se uglavnom svodi na to da narodni poslanici ništa ne rade, da piju po povlašćenim cenama, koriste restorane i sve ostalo. Pošto se te teme uvek sukcesivno pojavljuju i sve ostalo, ja sam i zatražio i dobio informaciju i mislim da tu temu skinemo više sa dnevnog reda, da nas niko više ne pita na tu temu.Narodna skupština Republike Srbije, niti bilo koji narodni poslanik nema nikakve veze sa restoranima, niti sa cenama koje se utvrđuju, ali ono što vas molim ministre, da prenesete nadležnim upravama u okviru Vlade Republike Srbije da se tim poslom pozabave i oni odgovaraju na pitanja za koja su oni nadležni, a ne Narodna skupština Republike Srbije, da tu temu više skinemo sa dnevnog reda, jer cene u ovim restoranima ne određuje nijedan od ovih narodnih poslanika, niti ja kao predsednik, već se određuje u Upravi za zajedničke poslove koja se nalazi u Vladi Republike Srbije. To pričam zbog ugleda i dostojanstva svakog od narodnih poslanika i Narodne skupštine Republike Srbije.Izvinjavam se što sam izašao Srbije.Izvinjavam se što sam izašao malo iz okvira, ali pošto je to tema vezana, jer se Uprava za zajedničke poslove nalazi i u rebalansu budžeta, važno je da to svi znamo. Ja za 28 godina nikad nisam čuo ni jednu izjavu, niti saopštenje Uprave koja je nadležna za restorane. Nemojte, stalno se baca ljaga na Narodnu skupštinu Republike Srbije. Tako da, to pitanje skidamo više sa dnevnog reda, da apsolutno nemamo nikakvih daljih rasprava na ovu temu.Pošto temu.Pošto smo završili pretres o amandmanu, zaključujem pretres Predloga zakona u pojedinostima.Pošto smo obavili pretres Predloga zakona u načelu i u pojedinostima, Narodna skupština će u Danu za glasanje odlučivati o Predlogu zakona u načelu, pojedinostima i u